народния представител Георги Михайлов относно провеждане на разяснителна кампания за ваксиниране срещу COVID-19. Заповядайте, господин Михайлов.

аз ще прочета дословно въпроса, водейки се от това, че миналия път имахте някакви затруднения по начина, по който поставям въпросите, да бъдат мотамо, както съм ги написал към председателя на Събранието, но в уточняващите въпроси ще изразя моето отношение към проблема изобщо. Оповестени бяха групите, таргетирани за ваксиниране, свързани с пандемията COVID-19. Въпросът ми е: докъде е стигнала подготовката на първа група?

Господин Министър, отговорете на въпроса, който е зададен, а той е: как се развива разяснителната кампания относно ваксинирането срещу COVID-19 в България? Уважаема госпожо Председател, уважаеми професор Михайлов! В т. 6 „Комуникация и обществена информация“ от Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република

Там е поместена цялата налична в света информация за ваксините срещу COVID-19, които са разрешени за употреба в рамките на Европейския съюз. В модула са поместени раздели най-често задавани от пациентите и лекарите въпроси; научни списания от издания с инпакт фактор; официална информация от Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, Световната здравна организация, Европейската комисия, Центъра за контрол и превенция на заболяванията на САЩ и други, актуална статистика, видеоматериали и полезни връзки. Много скоро този модул ще се превърне в мобилно приложение. То ще бъде съвместимо с двете операционни системи iOS и Android и всеки от Вас може да го инсталира на телефоните си. Очакваме решенията от двете световни компании. Освен това чрез чатбота на най-използваната в България мобилна платформа за чаткомуникации споделяме своевременно всичко, свързано с доставките на ваксини, ваксинационната кампания и актуалните новини за ковид ваксини. По наша идея ръководителят на Националния център по заразни и паразитни болести запозна представителите на медиите за характеристиките на трите типа ваксини срещу COVID-19, информационна РНК, аденовирусна и антигенна. Професор Кантарджиев изнесе онлайн лекция на достъпен език, която вече е качена на Фейсбук страницата на на здравеопазването, както и в модула „Ваксини срещу COVID-19“ на coronavirus.bg. Сентенцията и информацията, изнесена от ръководителя на Националния център по заразни и паразитни болести, беше отразена в редица медии. В лицето на медиите срещаме отговорен партньор във връзка с информационната кампания за ваксиниране срещу COVID-19. Продължаваме регулярните формални и неформални срещи с представителите на медиите. Благодарение на тяхната експертна и професионална помощ, адекватната информация за ваксините и посланията за ползите от ваксинирането стигат до все повече хора у нас. Една от националните телевизии стартира специализирана рубрика „COVID-19 ваксините“, където всеки вторник зрителите ще получат отговори на въпросите: какво знаем за одобрените ваксини срещу COVID-19 – противопоказания, странични реакции, трайност, как имунизацията спасява животи, какъв е ефектът ѝ в контекста на новооткритите мутации на вируса. Продължаваме по пътя и вярвам, че българските граждани ще бъдат най-информираните граждани в Европейския съюз и стоя зад тези думи. Друг от ключовите ни партньори е Представителството на Европейската комисия в България. С наше съдействие те разработват специална информационна кампания във Фейсбук под формата на видеосъдържание, където вече ваксинирани лекари и медицински сестри говорят за ползата от ваксинирането срещу COVID-19. Работим съвместно и с Google за създаване на интерактивна карта, на която ще бъдат отбелязани всички ваксинационни центрове в страната. Тя ще бъде част от платформата на световноизвестната компания за бърз достъп на гражданите до местата, където могат да се ваксинират. Отбелязани на картата ще бъдат създадените до момента 276 имунизационни пункта в страната. Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Министър. За реплика – господин Михайлов, заповядайте.

два са показателите, които подсказват индиректно и директно какъв е ефектът от действието на, както Вие я нарекохте, комуникационна кампания, а както Ви предложихме ние още преди два месеца, разяснителна кампания. Единият е броят на желаещите да се ваксинират. не е мръднал за месец и половина – това са данни на социолозите, които ги показват непрекъснато по националните телевизии, вторият е броят на ваксинираните. Данните от статистиката са пред мен, те са и пред Вас. Ние сме на последното място. Дори и да вземем Вашето обяснение – така наречения консервативен подход на българското правителство при реализацията на ваксините, и да ги умножим по две, тъй тъй като сме запазили втората доза, пак ще стигнем от последно на пред-, предпоследно място – тези скромни изчисления направих току-що. Слава богу, искам да коментирам Вашето изявление, че не е поместена цялата информация в информационния портал, защото това щеше изключително много да затрудни българските граждани, поднесени са неща, аз внимателно съм ги разгледал цяла седмица, но основните въпроси, на които трябва да отговори тази разяснителна кампания и тя не е отговорила още, първо, какъв е ефектът на ваксините върху отделните групи от населението, като има много раними групи? Вие сте професионалист лекар, не сте финансист и го знаете – това са онкоболни, болни с автоимунни заболявания, болни с различни други тежки придружаващи заболявания. На второ място, как се подрежат като ефективност ваксините?

ще трае много повече от няколко месеца. На трето място, БСП постави въпроса още преди време: как се извърши българското предпочитане на ваксините? Тъй като обяснението, че всичко се решава от Европейската комисия се оказа, че не отговаря на истината.

но не само за участниците в комисиите, а и за други групи от населението. Всички тези въпроси са много важни, професор Ангелов. Министерството на здравеопазването и всичките структури, които бяха създадени толкова много, трябва да отговорят на нацията с тях, за да може българският народ да е спокоен в тази ситуация, в която сме на последно място, а сме и на последните места по изследване на болни за COVID-19. Тези данни са пред мен от статистиката, за да може българската нация наистина да бъде спокойна, че за нея се грижат адекватно в условията на такава тежка пандемия. Благодаря Ви, госпожо Председател, и за това, че ме изслушахте до края. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми професор Михайлов, от срещите ми, които правя навсякъде в страната с пациенти и лекари, всички са изключително спокойни. Не знам откъде имате представа или заключението, че хората са неспокойни. Напротив, твърдят точно обратното. По отношение на търсените от Вас отговори на въпросите – какъв е ефектът на ваксините върху отделните таргетни групи от населението, които Вие изброихте, цялата информация, която е налична до момента в науката, е дадена в приложението, което Ви казах – в графа „Въпроси и отговори“, се съдържа в кратката характеристика на продуктите. Не очаквайте от Министерството на здравеопазването да измисля отговори или да дава отговори такива, каквито науката все още не е измислила и фирмите производители не са качили в кратката характеристика на продуктите си, тъй като това е непрофесионално, а аз не съм свикнал да действам непрофесионално. Как се извърши българският избор на ваксините? Надълго и нашироко в тази зала обясних как се случи българският избор на ваксините. Тогава, когато ние обяснявахме колко ваксини сме избрали, защо сме ги избрали, как сме ги избрали, Вие от тази трибуна ми обяснихте как толкова много ваксини сме избрали, че те ще останат и това е недалновидно решение за България. По отношение на претаргетиране на таргетни групи. Това го разбирам от Вас. Претаргетиране на таргетни групи в момента не се извършва, не сме имали намерение да извършваме такова. Единствено и само Централната избирателна комисия постави пред нас кои са според тях изложените на опасност български граждани, които участват в процеса на изборите. Считам, че това е национално отговорно поведение. Това сме направили – променили сме ваксинационния план и сме дали право на тези хора да участват по желание във ваксинирането, с оглед запазване на техния живот и здраве. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Министър. Да благодарим на министъра на здравеопазването за участието в днешния парламентарен контрол. Писмени отговори от: - министъра на финансите Кирил Ананиев на десет въпроса от народния представител Иван Валентинов Иванов; - министъра на финансите Кирил Ананиев на два въпроса от народния представител Лало Кирилов;

- министъра на здравеопазването Костадин Ангелов на два въпроса от народния представител Десислав Тасков; - министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева на въпрос от народния представител Кристина Сидорова; Сидорова; - министъра на здравеопазването Костадин Ангелов на въпрос от народния представител Кръстина Таскова. Няма новопостъпили питания за периода от 29 януари – 4 февруари 2021 г. Господин Ченчев, заповядайте за декларация от името на парламентарна група.

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители, уважаеми гости! Изминаха поредните четири години от началото на реформирането на Националната система за физическо възпитание и спорт, но за съжаление, вместо прогрес, днес сме принудени да признаем, че системата е в изключително дълбока ресурсна, функционална и представителна криза. България е единствената държава в Европа, която, бих казал, направи политически, а не професионални реформи в спортната си система, които от лидер я превърнаха в аутсайдер на международното и олимпийското спортно ниво. Очевидна е необходимостта от спешни решителни реформи, ако държавата и обществото ни искат да възстановим и развием националния спортен престиж. Слабостите на системата към настоящия момент са функция главно на крайно неефективната политическа и социална практика. Формално съществуват елементи от ученическия и детско юношеския спорт, спорта в свободното време. Унищожена е системата за подбор и селекция на спортни таланти. Обхватът и ефективността на университетския спорт не подлежат на сравнение с този в европейските и близките до нас балкански страни. Физическото възпитание и спортът не се развиват оптимално сред различните социални групи от населението на страната. Незадоволително е нивото при подрастващите поколения, в криза е състезателният спорт, ограничен е професионално-приложният спорт. Твърде далеч от европейските стандарти е спортът в свободното време на гражданите, чиято основна цел са здравето, жизнеността и превенцията на заболяванията. Високото спортно майсторство и олимпийската изява на българските спортисти системно се влошават. Тук за сведение ще Ви дам пример с Олимпиадата в Сеул, когато сме на седмо място по завоювани златни медали в света, а от Рио де Жанейро 2016 г. вече отиваме и делим 65-о – 66-о място. В епохата на глобализация и научно-технически прогрес ние се върнахме в спортния сектор в годините на простото възпроизводство, характерно за страни без спортна история и традиции. Допуснато беше изключително силно компрометиране дейността на спортните организации, особено на ефективността на спортните училища като специализирани учебни заведения. Физическото възпитание и спортът в образователната система са силно подценени. На тях не се гледа като на важна част от образователната и професионалната подготовка от началната, средната образователна степен, и особено в системата на университетското образование. Отделни добри практики на училища и университети не променят общото критично състояние на системата. Организацията и ефективността на практическите занимания с двигателна активност и спорт са на посредствено равнище. Елитът на университетския спорт у нас вече не съществува. Научно приложната дейност в спорта на национално и особено на общинско ниво е занемарена. На практика страната ни не разполага с възможности да прилага съвременните научни и технологични достижения в спортната методика. към силно централизирано регулиране на спорта – практика отдавна отречена в преобладаващата част от развитите в спортно отношение европейски страни и в хартите за спорта на МОК, ЮНЕСКО и Съвета на Европа. В много общини спортният сектор е под прага на своето организационно и функционално оцеляване. На практика са ощетени публичните интереси на държавата и на спортните организации, регистрирани в обществена полза. Професионалните дейности, насочени към усъвършенстване на организацията, управлението и методиката на спортната подготовка на всички нива, се трансформират в бизнес отношения и отстояване на частни икономически интереси. Приеманите през годините национални стратегии и програми за развитие на спорта не се реализираха, не се анализираха и не се приеха навременни коригиращи действия. По степен на участие на гражданите в спортни занимания България е на предпоследно място от европейските страни, по данни на Евростат. Голяма част от нацията ни няма навици за системна двигателна активност. Масовият спорт у нас не се е превърнал в мощен фактор за превенция на заболяванията, укрепване на здравето и социална интеграция на хората в неравностойно положение, както и на представителите на отделните етноси. Допусна се силно изразено деструктуриране на бивши ефективни спортни центрове, самостоятелни спортни клубове на принципа „треньор – клуб“. Към настоящия момент в страната са регистрирани близо 5000 спортни клуба, работещи основно в сферата на платените спортни услуги, и малка част професионалните клубове в спортните игри. Това предизвиква структурни проблеми във възрастов аспект на цели спортове, а оттам до крайно ограничен брой на ефективни спортни организации и подготовка на талантливи спортисти за националните и олимпийските отбори на страната. Всичко това след 10-годишно управление на ГЕРБ. Какво предлага БСП? Създаване на механизми за широк достъп до спортни съоръжения и места за практикуване на спорт във всяко едно населено място; въвеждане на единни стандарти за спортна инфраструктура на национално и местно ниво; създаване на национална мониторингова система за измерване и оценка на двигателната годност и здравния статус на българското население; създаване на координационна структура за сътрудничество между Министерството на младежта и спорта, Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, общините и училищните и университетските структури; разработване и внедряване на национална програма за научно осигуряване на спорта и възстановяване на центровете за олимпийска подготовка на елитните спортисти; създаване и на регионални съвети за спорт, които да работят съвместно с общини, спортни организации, училища, университети и други държавни структури. И накрая, но не на последно място, какви са изводите, уважаеми дами и господа? Спортът е поредният нереформиран сектор по време на третото Ви управление. Дори предвидените от управляващите цели и мерки не са изпълнени. Справка – предизборната програма на ГЕРБ през 2017 г. А, както знаем, в спорта е така – няма ли резултати, следват промени в треньорски щабове, администрации и ръководства. Предлаганата от нас смяна на управленческия модел касае и спорта. Девизът на Националната спортна академия гласи, че няма начин да няма начин. Явно не осъзнахте социалното значение на спорта, но тук има и друго измерение. Ще си позволя да перифразирам думите на легендарен мениджър – Бил Шенкли: „Спортът не е въпрос на живот и смърт, той е нещо много повече.“ Сигурен съм, че точно след два месеца ще имате всичкото време на света да мислите върху тези думи. А дотогава, уважаеми колеги,

Министърът на регионалното развитие и благоустройството госпожа Петя Аврамова ще отговори на въпрос от народния представител Кристиан Вигенин относно ремонт и доизграждане на пътя от село Струмяни до Граничен контролно-пропускателен пункт „Клепало“. Заповядайте, господин Вигенин.

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Този въпрос е поредният по тази тема. В репликата може би ще кажа малко повече. Просто искам да попитам, госпожо Аврамова,

Република Северна Македония? Да се надяваме, че в годините има вече и по-сериозно развитие. Рано или късно, 30 години по-късно, този пункт може да бъде открит. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Вигенин. Госпожо Министър, заповядайте за отговор. САЧЕВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Мацурев,

През 2018 г. бе извършен превантивен ремонт на третокласния път, обхващащ километри от 0+000 до 22 км. С изпълнението на превантивния ремонт значително се подобриха експлоатационните качества на път ІІІ-1008 в посочените участъци. останалата част от третокласния път – след 22-ри км, е необходимо да бъде изпълнено ново строителство. В тази връзка през месец юни 2020 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ откри обществена поръчка за избор на изпълнител за изработване технически проект за рехабилитация и идеен проект за доизграждането на участък от третокласния път III-1008 Струмяни – Граничен контролно-пропускателен пункт „Клепало“ с дължина около 17 км. Обществената поръчка предвижда изработването на технически проект за рехабилитация на участъкa от км 0+000 до км 0+650 (преди пътен възел на автомагистрала „Струма“). Проектът ще включва решения за възстановяване на експлоатационните качества на отсечката, повишаване носимоспособността на пътната настилка и подобряване на отводняването. В участъка от км 22+000 – преди пътно отклонение за село Колибите, до началото на площадката на Граничния пункт „Клепало“ на път III-1008 се предвижда изработване на идеен проект за изграждане на новото трасе. На база изработения идеен проект ще се изготви технически по одобреното от компетентните органи трасе и подробен устройствен план – парцеларен план с цел теренно осигуряване доизграждането на пътя. Предстои сключване на договора с избрания изпълнител с предложена цена 896 хил. 280 лв. с ДДС, като срокът за изпълнение на услугата е 150 календарни дни. Изпълнителят ще трябва да извърши геодезически измервания, да представи ситуационно и нивелетно решение на бъдещото трасе, идейни проекти за новите съоръжения, конструктивно обследване на съществуващите съоръжения с проектно решение за извършване на необходимите ремонтно-възстановителни работи, извършване на инженерно-геоложки проучвания и изготвяне на проект. На следващ етап ще се обявят и обществените поръчки за избор на изпълнител на строителството и строителния надзор. Относно втория Ви въпрос за индикативна дата за приключване на дейностите и откриване на новия граничен контролно-пропускателен пункт, Ви информирам, че МРРБ, Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, в качеството си на Управляващ орган е в процес на разработване на Програмен документ за трансгранично сътрудничество между Република България за периода 2021 – 2027 г., с източник на съфинансиране Инструмент за предприсъединителна помощ. Вследствие на проведените проучвания и регионални консултации с местните общности от двете страни на границата, като стратегически инфраструктурен проект за развитието на трансграничния регион е изведен проектът „Изграждане на нов граничен контролно-пропускателен пункт „Клепало“ между общините Струмяни и Берово“. Съгласно хода на преговорния процес с Европейската комисия по Програмата се очаква Проектът да бъде изпълнен в периода на допустимост на разходите за 2021 – 2027 г. С изпълнението на двата обекта – нов граничен пункт и нова пътна инфраструктура, ще се постигне по-голяма свързаност между двете държави, улеснен транспортен поток и обмен на стоки, както и икономическо развитие на пограничните области. Благодаря, уважаема госпожо Министър. Реплика – господин Вигенин, заповядайте. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаема госпожо Аврамова, уважаеми колеги! Аз очаквах малко по-оптимистичен отговор, тъй като тази тема, да Ви кажа, я следя от години. Тук съм си извадил всичките въпроси, които съм задавал по темата, като се започне от 2014 г. към министър председателя имам въпрос. Тогавашният председател на парламента не спираше всички въпроси до Бойко Борисов, така че с него сме коментирали в залата през месец декември 2014 г. тази тема; с Даниел Митов – тогавашният министър на външните работи; с Лиляна Павлова също през 2014 после 2017 г. с Екатерина Захариева като министър на външните работи сме коментирали тази тема; към Вас, госпожо Аврамова, юли месец през януари 2021 г., когато, честно казано, очаквах, че вече вървим към финализиране на този проект, който, между другото, беше включен като един от приоритетните инфраструктурни проекти между двете правителства след подписването на Договора за добросъседство, Вие сега ми казвате всъщност какво? Просто искам да уточните. Разбирам, Програмен период 2021 – 2027 г. Може ли все пак ориентировъчно да кажете според Вас, макар че и Вашият мандат изтича: изтича: кога горе-долу в рамките на тези седем години – от 2021-а до 2027 г., смятате, че България ще бъде готова с този проект, тъй като от македонска страна всъщност всичко беше готово още преди 15 години? Тук, разбира се, Вие нямате персонална отговорност за това забавяне. Но в края на краищата, след толкова време, когато един проект е обявен за приоритетен и когато е ключов в демонстрирането на някаква нова политика, нови отношения между двете страни, се оказва, че години наред вече ние продължаваме да бавим, да бавим и не знам какви средства пестим, при положение че някои неща, когато се разглежда приоритетността на такъв проект, невинаги най-важно е конкретно цената и ефектът, който се постига. В случая ние имаме много важни политически въпроси, които трябва да постигнем с Република кажете за сроковете малко по-конкретно, според Ваша преценка, и наистина да направим така, че да има по-добра свързаност между двете страни и между хората от двете страни на границата, които всъщност много от тях са на практика роднини. Благодаря. Благодаря, господин Вигенин. За дуплика – госпожо Министър, заповядайте. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми господин Вигенин, факт е, че процесът по реализацията на този проект и откриване на граничен контролно пропускателен пункт „Клепало“ е стартирал. До 150 дни – това е срокът за проектиране, ще има наличен проект и ще може да се търгува изпълнението, тоест реалното строителство. Най-хубавото в случая е, че вече е определен и източник на финансиране. Знаете, че средствата, които са в бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“ не са безкрайни. Напротив, ограничени са. Така че ние максимално търсим възможности във всички европейски програми и възможности с европейски и с бюджетни средства да изграждаме инфраструктурата в България, така че необратим е процесът. След изготвяне на Проекта ще бъде обявена и процедурата за строителство и ще бъде кандидатствано за финансиране. Това е един от приоритетните така сме го определили, заедно с компетентните институции от Република Северна Македония, че това ще бъде приоритетният проект, който ще бъде финансиран и от двете ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Министър. Това беше въпросът към министър Аврамова. Да благодарим за участието ѝ в днешния парламентарен контрол. Преминаваме към въпроси към министъра на труда и социалната политика – госпожа Деница Сачева. Първият въпрос е на народния представител Александър Мацурев относно отпуснати средства за запазване на заетостта и подкрепа на бизнеса в условията на COVID-19

Моят въпрос е относно отпуснатите средства за запазване на заетостта в подкрепа на бизнеса в условията на COVID-19 в област Благоевград. Уважаема госпожо Министър, през последната година социално-икономическата система на страната ни се изправи пред невиждани трудности, породени от ограниченията, които световната пандемия от COVID-19 наложи. Във връзка с тях правителството в лицето на Министерството на труда и социалната политика създаде извънредни мерки за подкрепа на бизнеса и запазване на заетостта в ощетените сектори. Обръщам се към Вас с молба за информация относно отпуснатите средства по извънредните мерки 60/40, 80/20 и 75/0 в област Благоевград. Колко фирми са подпомогнати по мерките в общините в област Благоевград и каква е стойността на отпуснатите средства? Вследствие на прилагането на тези мерки, колко са

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Мацурев, мерките за запазване на работните места по време на извънредното положение и на извънредната епидемична обстановка, известни като 60/40, 80/20 и 75/0, достигнаха до всички области, в това число и до област Благоевград. За периода от месец април 2020 г. до 21 януари 2021 г. 1412 работодатели от областта са получили общо 18,7 млн. лв. по всички мерки за запазване на заетостта на над 12 хиляди работници и служители или 8,8% от заетите лица в област Благоевград. Приложените мерки помогнаха да не се допусне рязко нарастване на безработицата в областта. Регистрираните безработни лица в бюрата по труда към края на 2020 г. са 16,3 хиляди. Без мерките равнището на безработицата щеше да е двуцифрен процент. През 2021 г. в област Благоевград ще се получат най-много средства за Регионалната програма за заетост, а именно 782 хил. 105 лв. в рамките на Националния план за действие по заетостта. Финансирането на Плана тази година е 83 млн. лв. и ще бъде осигурена заетост на почти 15 хиляди безработни лица и на 11 600 за обучение и за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности. През 2021 г. мярката 60/40 се финансира с 600 милиона за запазване средномесечно на около 120 хиляди работни места. В края на миналата година финансовата подкрепа по мярката 80/20 за предприятия и самоосигуряващи се лица беше увеличена двойно и достигна до 80 милиона, като тази мярка ще запази заетостта на около 30 хиляди лица в транспорта и туризма. Не на последно място, по мярката 75/0 до този момент, до месец януари – 24 лв. на ден, са получили 41 хиляди работници, които са получи своите компенсации с финансов ресурс 50 млн. лв.

субсидирана заетост за най-малко 35 хиляди работни лица. Бих искала да Ви уверя, че Министерството на труда и социалната политика ще подпомага бизнеса и работещите не само през този труден период, но ще продължи и подкрепата до възстановяване на икономическия растеж и създаването на нови работни места. Благодаря. Благодаря, уважаема госпожо Сачева. Господин Мацурев, заповядайте за реплика. Няма да имате реплика. Благодаря. Преминаваме към втория въпрос от народния представител Александър Мацурев относно отпуснати средства в подкрепа на родители, чиито деца учат дистанционно и нямат възможност и нямат възможност да ползват платен отпуск. Заповядайте, господин Мацурев. Въпросът ми е относно отпуснати средства в подкрепа на родителите. Уважаема госпожо Министър, поради въведената извънредна епидемична обстановка в страната заради пандемията от COVID-19 се наложи преминаването на дистанционно обучение за българските ученици, с цел ограничаване разпространението на вируса. Във връзка с тях правителството в лицето на Министерството на труда и социалната политика създаде възможност за месечна целева помощ за подкрепа на семейства с деца до 14 години, които учат които учат дистанционно или не ходят на училище и детска градина заради карантина, в случай че двамата или единият от работещите родители не могат да работят дистанционно от вкъщи или нямат възможност да ползват платен отпуск.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Нитова, мярката за подпомагане с месечна целева помощ на семейства, чиито деца трябва да учат дистанционно, беше променяна няколко пъти преди да може да достигне до максимален кръг хора и да разшири обхвата, така че да се облекчи достъпът до нея. Специално към 29 януари 2021 г. в дирекции „Социално подпомагане“ на територията на област Благоевград са приети общо 5492 заявления-декларации за отпускане на месечна целева помощ. Издадени са 3888 броя заповеди за отпускане на помощта и 1285 заповеди за отказ. Изплатените към 29 януари 2021 г. – месечните целеви помощи по реда на чл. 16б от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, са в размер на 3 млн.

дирекция „Социално подпомагане“ – Хаджидимово – 322 хил. 080 лв. за 366 семейства; дирекция „Социално подпомагане“ – Петрич – 522 хил. 080 лв. за 601 семейства; дирекция „Социално подпомагане“ – Разлог –

и дирекция „Социално подпомагане“ – Якоруда – 91 хил. 473 лв. за 114 семейства. Продължава и към момента приемът на документи и отпускането на помощи. Той ще продължи до края на учебната година. Средномесечният размер, който са получавали семействата на помощта, е около 900 лв. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Министър. Реплика, господин Мацурев? Заповядайте. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми госпожи и господа народни представители! Госпожо Министър, моята реплика е свързана с това, че искам да Ви благодаря за дадената информация. Това наистина е много работа. Благодаря Ви за всичко това, което Министерството на труда прави в тези трудни моменти за държавата ни в условията на пандемията, усилията на правителството са сериозни и по тази причина се вижда, че всичко това е с една цел – помощ на хората в това трудно време. Благодаря Ви за отговорите, благодаря за вниманието.

Уважаема госпожо Караянчева, уважаема министър Сачева! Съгласно справка на Регионалната служба по заетостта през месец януари тази година в Хасковска област са новорегистрирани 1182 безработни от тях 38,6% са от сектора на услугите; 22,1% – от индустрията; 4,1% – от аграрния сектор; и 35,1% са от неопределен отрасъл. месец декември 2020 г. в бюрата по труда в областта са регистрирани 6486 безработни. Само 203 от тях са постъпили на нова работа през месеца. Моите въпроси са следните: какви мерки са предприети за предприятия и фирми, които не работят поради ограничителните мерки за COVID-19; колко души са подпомогнати от Вашето министерство; какъв е размерът на изплатените средства,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Нитова, по време на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка Министерството на труда и социалната политика разработи и реализира редица мерки както за запазване на работните места, така и за подпомагане на семействата. В периода от месец април 2020 г. до месец януари 2021 г. около 300 работодатели в област Хасково са получили 12,9 млн. лв. за запазване на заетостта на 7709 работници и служители, или 7,7% от заетите лица на територията на областта. Приложените мерки помогнаха да не се допусне рязко нарастване на безработицата в областта. Регистрираните безработни лица в Бюрото по труда в края на 2020 г. за цялата област са 6486, като без мерките равнището на безработицата щеше да бъде значително повече, вероятно двуцифрено число. На 31 декември 2020 г. на територията на област Хасково са одобрени 900 заявления за еднократна помощ на 1004 ученици, записани в VIII клас на държавното или общинското училище за покриване на част от разходите от началото на учебната 2020 – 2021 г. Знаете, че тази помощ беше въведена за първи път за първи път през тази учебна година. А за следващата учебна година тази помощ ще бъде без подоходен тест, така че всички първолаци и всички осмокласници ще могат да получат по 300 лв., за да покриват разходите си за обучение. До края на 2020 г. са изплатени и 1,2 млн. лв. месечни целеви помощи за общо 1454 семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка. За същия период са изплатени и 33,8 хил. лв. еднократни помощи на 90 семейства с работещи майки и бащи, които гледат децата си – ученици до VII клас и които през този период нямат възможност да получават други доходи. И през настоящата година ние ще продължим с мерките за подкрепа на бизнеса и създаването на работни места, като общият финансов ресурс ще бъде над 800 млн. лв. европейско и национално финансиране. Конкретно област Хасково

Уважаема госпожо Министър, цифрите, които посочихте, не ме удовлетворяват, тъй като посочихте 900 заявления за 1300 ученици еднократна помощ. Моят въпрос беше във връзка с преодоляване ситуацията с COVID-19. А тази сума, която посочихте, и тези цифри, те са еднократна помощ, които учениците получават на друго основание. Така че и останалите цифри, които посочихте, според мен не могат да преодолеят и да бъдат ефективна помощ на хората, на гражданите, които в момента се намираме в такава ситуация.

Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Нитова, предлагам да Ви предоставя направо писмения текст и числата, които изчетох, защото може би нещо не се разбрахме. Помощта за VIII клас е въведена именно сега и именно във връзка с ковид, защото знаете, че бяха върнати в клас над 40 хиляди деца, а именно заради необходимостта да се учи дистанционно голяма част от тях нямаха тази възможност и вероятно отново сме ги загубили за образователната система. Така че като стимул за това те да се върнат обратно в клас въведохме тази помощ за VIII клас, тоест тя е пряко свързана с ковид. Но също така прочетох, че 1454 семейства с деца до 14-годишна възраст са получили 1 млн. 200 хил. лв. месечни целеви помощи. Средната месечна помощ е около 900 лв. Така че в област Хасково, както и не само в област Хасково, а във всички области в България ние сме направили необходимото да подкрепим, от една страна, заетостта, а от друга страна, семействата и ще продължим да подкрепяме семействата по тази помощ до края на учебната година. Числата са тук, мога да Ви ги предоставя, за да ги имате.

госпожо Сачева. Приятна работа Ви желая! Следващите въпроси са към министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. Първият въпрос е от народния представител Смиляна Нитова-Кръстева относно закупени устройства във връзка с онлайн обучението. Госпожо Кръстева, заповядайте.

държавата отпусна 14 млн. лв. за закупуването на електронни устройства за обучението на учениците. Обявено е, че до кроя на януари 2021 г. се очаква доставката на 90% от лаптопите, които училищата ще закупят за ученици н учители с отпуснатите от кабинета пари. Моите въпроси са следните: Колко устройства са закупени с отпуснатите от държавата 14 млн. лв. и колко от тях са предвидени за Хасковска област? Колко ученици остават извън дистанционното обучение в областта поради липса на техническа обезпеченост? Как ще бъдат обучавани и оценявани те?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

и таблети за целите на електронното обучение. Това са допълнително предоставените 14 млн. лв. от Министерския съвет, с които ще бъдат закупени над 16 хиляди устройства. Те са планирани за 16 хиляди, но вероятно някои от училищата, постигайки по-ниски цени, ще закупят повече устройства. От пролетта до момента са закупени близо 27 хиляди устройства, предимно преносими компютри. Това е по Националната програма „Информационни и комуникационни технологии“, а през декември месец предоставихме на училищата за подкрепа на делегираните бюджети допълнително 15 млн. лв., които по наша информация между 5 – 6 милиона са използвани за закупуването на допълнителни устройства за целите на електронното обучение. Отделно от това са предвидени 70 млн. лв. по линия на Инструмента на Европейския съюз REACT-EU, с който ще бъдат закупени минимум 80 хиляди устройства. Тези средства обаче са свързани с по-дълги процедури както на европейско, така и на национално ниво, промяна в Оперативната програма, тя беше направена едва миналата седмица. Важно е да се отбележи, че всички тези устройства, които са закупени и ще бъдат закупени, няма да се ползват само за целите на електронното обучение от разстояние, но и поне 5 – 6 години напред за електронно обучение в класните стаи, кабинетите в училищата. Имаше, разбира се, и дилема дали да се закупят повече устройства с оглед краткосрочната цел да се предостави достъп до повече ученици, или да се закупят по-функционални устройства. По-скоро беше избрано второто решение, изискванията към тези устройства или поне по отношение на тези за които Ви казах, е да бъдат ученически тип лаптоп. Какво означава това? Това са преносими компютри с усилен корпус, така че да не са податливи на лесно лесно увреждане, с дълъг автономен режим на ползване на батериите, едновременно да могат да се ползват като таблети, тоест да се пише на екрана и като като лаптопи. Това, което се случва, го наблюдаваме и в другите страни – повечето страни избират преносими компютри, почти бих казал има отказ от таблети. Таблетите като цяло са далече по-малко функционални за учене, отколкото преносимите компютри. Със средствата по REACT-EU също ще бъдат закупени предимно такъв ученически тип лаптопи. По отношение на област Хасково за 531 устройства е финансирано закупуването им от училищата, 507 са доставени, 24 предстои да бъдат доставени. В момента имаме глобален проблем с доставките, особено на такъв ученически тип лаптопи, но въпреки това до месец януари много голяма част от доставките бяха извършени. Отделно, всички други източници, за които Ви казах, училищата са закупили или сме им сме им предоставили 756 устройства – говоря в Хасковска област. Това е разликата между тези 16 и 27 хиляди, за които Ви казах. декември, когато всички деца бяха на обучение в електронна среда, близо 800 устройства са предоставили училищата за временно ползване на учениците. Януари месец са по-малко. Нямаме събрана информация през януари месец, но, знаете, че от I до IV клас бяха на присъствено обучение. Увеличихме учебната година като възможност и пет училища в Хасковска област с близо 600 ученици избраха през декември месец да не провеждат обучение, а така наречените проектни дейности. Целта на тези проектни дейности е все пак да имат занимания. Тоест пет училища с близо 600 ученици

Уважаеми господин Министър, благодаря за отговора, но аз не получих отговор на последния от въпросите ми: Как ще бъдат обучавани и оценявани децата, които нямат технически средства? Мога да Ви кажа, че в някои населени места в Хасковска област няма интернет покритие. След това, което съобщихте, че учебната година ще продължи до

Благодаря. Както видяхте, процентът на децата, които не са участвали, е свален близо 4 пъти. Една от причините е, че учениците в начален етап тази година до момента не са учили по-малко, отколкото в предходни години. Да, имаше три седмици прекъсване, но, както Ви казах, дадохме възможност за компенсиране през юни месец. От друга страна, и предходни години сме имали прекъсване на учебния процес – било заради ученически екскурзии, заради грипни ваканции, но тогава беше истинско прекъсване, тоест на 100% от учениците. По отношение на тези ученици, които Ви казах, че не са обхванати, това не означава, че не са осъществявани като педагогическо взаимодействие. Впрочем през пролетта, когато имахме 10 – 11% необхванати ученици, не беше взаимодействано само с 1%. Това са учениците, които обикновено много трудно успяваме да обхванем в образователната система, да осигурим редовното им посещение, да ги ангажираме с образователния процес. Това са учениците, които при присъствен учебен процес, имат под 50% посещаемост и които така или иначе натрупват дефицити. Да, в момента тези дефицити са повече, тоест с тези ученици така или иначе трябва да се работи допълнително колкото е възможно повече и през юни месец по линия на преодоляването на образователните трудности и при възстановяването на присъственото обучение. Каква е разликата между тези, които не са се обучавали в електронна среда от разстояние, и тези, които въобще не са се обучавали? Разликата е, че другите все пак са получавали задачи, контролирано е изпълнението им, учителите са осъществявали с тях взаимодействие много често по телефона. Впрочем в тези числа не се вижда, че една част от учениците, които са по-мотивирани за учене, са учили макар и поради липса на достатъчна техническа обезпеченост най-често чрез смартфони, което не е ефективно – не е не е щадящо очите, по-скоро рисково е за очите. От друга страна, имаме деца, които са с устройства, въпреки това не са учили, но са декларирали, че нямат устройства. Така че имаме икономическите причини, но по наши по наши наблюдения, по наши изчисления над 60% от причините са не социално-икономически, а социално-културни, тоест те са постоянно валидни, независимо от формата на обучението. Учителите ще направят всичко възможно да се компенсират образователните трудности. Те така или иначе го правят по отношение на тези деца и, пак казвам, не е минало без време и без осъществяване на никакво педагогическо взаимодействие. Най-проблемни остават децата от гимназиален етап от гледна точка на процента присъствено обучение. Но и там най-малко ученици са дезангажирани с ученето – само 2% са тези, които не са се обучавали. Защото по-големите ученици сами са изградили навици за самостоятелно учене, не е необходимо родителят да бъде ангажиран с тяхното учене вкъщи както при малките ученици. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ Следващият въпрос е от народния представител Ирена Анастасова относно дейността на директора на Основно училище „Никола Вапцаров“ – град Асеновград. Госпожо Анастасова, заповядайте да изложите Вашия въпрос.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, колеги! В качеството ми на заместник-председател на Комисията по образованието и науката към мен се обърнаха група учители от Основно училище „Никола Вапцаров“ – Асеновград. С проблемите, които поставят, сте запознати и Вие, господин Министър, на образованието – Пловдив, и Синдикатът на българските учители. В резултат на някои от сигналите са извършвани проверки от Регионалното управление в Пловдив, съответно има протоколи, предписания, които обаче предписания касаят предимно работата на учителите, но не и на директора. В резултат, цитирам сигнала от колегите: „Ефектът от сигналите беше методическа подкрепа в продължение на два месеца на учителите от прогимназиален етап. След такива резултати от проверките госпожа Темелкова придоби усещане за ненаказуемост. Тя е над закона и над законовите разпоредби.“ Като бивш дългогодишен директор на училище недоумявам как могат да се случат много от проблемите, които цитират колегите в този сигнал. Как е допуснато например госпожа Темелкова да получи награда за 2019 г. според Правилата за определяне на работните заплати на директорите? Хронологията е следната: На 3 септември тя сключва договор за ремонт на парното в училището за близо 30 хил. лв. На 7 ноември 2019 г. собственоръчно декларира пред Регионалното управление, че има финансова възможност за изплащане на такава награда, а на 29 ноември пише на кмета на Асеновград – 20 дни по-късно, че в бюджета на училището няма средства да бъдат изплатени заплатите на персонала за декември 2019 г. Излиза, че пари за награда на директора има, но за заплати на хората – не. Заплатите на персонала са изплатени съответно от бюджета за 2020 г. Питам се: колко трябва да се е самозабравил един директор и колко трябва да му е позволено от Регионалното управление да се самозабрави,

какво е становището на Министерството на образованието и науката по цитирания случай; каква е оценката на МОН за извършените проверки от РОУ – Пловдив, както и последващ контрол за изпълнение на предписанията; считате ли, че начинът, по който се извършват тези проверки, и направените предписания решават проблемите в училището; считате ли, че след всички факти госпожа Темелкова изпълнява професионално и почтено задълженията си на директор? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря. Господин Министър, заповядайте.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

Училището е класифицирано като училище с най-висока концентрация на деца от уязвими групи – V група по класификацията, която имаме в Наредбата за финансирането. Това означава, че над 80% от родителите с образование по-ниско от средното, една част от тях дори нямат и начално образование, тоест това са най-трудните ученици, които най-трудно се включват в образователната система, за които се изисква ежедневна работа от педагогическия колектив, от останалите институции, от медиаторите. Тоест това е едно от най-трудните училища в град Асеновград и в областта. Затова обаче училището трябва да бъде подкрепено и то получава подкрепа по линия на допълнителното финансиране

които са много полезни по отношение на тази дейност. Общият бюджет на училището е 2,1 милиона. Тоест не може да се каже, че… ПРЕДСЕДАТЕЛ Училището трябва да бъде подкрепено и то е подкрепено, но когато имаме намаление на учениците, а последните години това, което наблюдаваме, е най-голямото намаление именно от подобни училища заради увеличената мобилност на децата и семействата от ромски произход. Училището е с намален брой ученици и това е причината за по-предпазливото разходване на бюджета. Така например в края на миналата година на педагогически съвет или на общо събрание на колектива е решено да не се изплащат допълнителни възнаграждения, има писмо в тази област. Това е по този въпрос. Аз ще Ви го предоставя впоследствие. Над 60% от колектива са го подписали. Когато учителите не получават допълнително възнаграждение, допълнително възнаграждение не получава и директорът. В случая с 2019 г. близо 70 директори са наградени в Пловдивска област, в това число и директорът на училище „Никола Вапцаров, но заплатите, които цитирахте, са изплатени. Много училища изплащат в началото на следващия месец заплатите за съответния месец и това е, това е, което Вие споменавате като проблем. Имало е временни финансови трудности, които към момента по-скоро са преодолени, но продължава предпазливата политика. По отношение на стила на управление на директора много трудно можем да кажем дали директорът е положил достатъчно усилия да укрепи колектива, атмосферата на работа. Това е въпрос на проверка. Не трябва нито аз, нито Вие да бъдем предубедени в който и да е случай. Началникът на Регионалното управление е направил множество проверки – аз ще Ви предоставя целия материал, протоколът от това, което ми дадоха. Моето впечатление е, че по-скоро имаме професионална непредубеденост при проверките. Факт е, че в много случаи продължителното получаване и писане на сигнали е заради междуличностни отношения. Аз не мога да презюмирам, че е заради това, но според мен по-скоро ги има и двата случая. Имаме непрофесионално отношение, от една страна, от друга страна, имаме и недостатъчни усилия за справяне с този проблем от страна на директора. Колективът трябва да се обедини,

Господин Председател, господин Министър! Аз съм Ви задавала много въпроси в тези четири години и мога да разбера кога вярвате на това, което казвате, и кога – не. Аз мисля, че Вие не сте убеден в това, което казвате. Говоря честно и открито. Не може да обяснявате, че колективът трябва да бъде обединен. Е, колективът трябва да бъде обединен, разбира се, но кой обединява колектива? години съм била директор на училище и знам, че това не е лесно, но срещу колектива се излиза с аргументи, с професионализъм, с добро отношение, с честност и с почтеност и само така може да стане. В това училище това го няма. Аз се срещнах не с един и двама, даже отначало се изненадах. Аз не ги познавам тези хора. И преди време, когато обяснявах за съвсем различен подход към директор на едно друго пловдивско училище, Вие ме обвинихте, че това е по партийна линия. Тези хора не са нито членове, нито симпатизанти на партията. Те са били при Вас, при кмета, при областния управител, в Регионалното управление, това са хора професионалисти и не бива всичко да изкарваме на лична основа. Аз настоявам за комплексна проверка на дейността на директора на училището за периода, в който тази госпожа е била директор. И ако тази комплексна проверка се направи професионално, според обективни критерии, критерии, убедена съм, че ще намерите изключително много пропуски. Не може да говорим за обединяване на колектива, когато част от колектива срещу себе си вижда липса на професионализъм и позиция от рода: аз съм директор, аз казвам. Ама то е така, но не се прави по този начин. И когато ти си професионалист, и когато знаеш какво правиш нещата се получават по друг начин. Така че, повтарям, настоявам господин Министър, Ваше право е, разбира се, но моето настояване е да се направи комплексна проверка, да се видят по-дълбоко нещата, там има изключителни професионалисти.

Благодаря. Уважаема госпожо Анастасова, впрочем това, което пропуснах да кажа, е, че също така е изпратено писмо и до кмета на община Асеновград като първостепенен разпоредител да извърши цялостна финансова проверка. Аз ще Ви предоставя доклада, който ми предостави Регионалното управление по образованието. Смея да твърдя, че е упражнен немалко контрол. Направени са по-миналата учебна година 16 проверки по отношение на посещаемостта – между 40 и 60% посещаемост. Очевидно училището не успя да се справи. Тринадесет проверки през миналата учебна година, като една част беше на обучение в електронна среда. Почти всички неща, които споменавате във Вашия въпрос, са проверени с малки изключения, за които не са получавани сигнали. Ангажирам се да направя проверка от Министерството на образованието, а не от Регионалното управление, но факт е, че не трябва да бъдем предубедени, когато сме чули само едната страна. Принципът: чух от тях това, другите, ако ги изслушате, ще видите, че те също имат своята истина. Затова трябва да се подходи непредубедено. Аз Вашия сигнал включително и прочетох някакви неща, че може би медиаторите продавали закуските не знам си къде. Такива неща не могат да се хвърлят лековато като обвинение към който и да е. Приемам Вашето предложение да извършим такава проверка. Очевидно там проблемът с разединението на колектива продължава, но, пак Ви казвам, че една голяма част от колектива застава зад директора на училището. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми членове на Министерския съвет! С наближаването на предизборната кампания е нормално времето на Народното събрание и тази най-висока трибуна да бъде използвано за политически цели, в които политическите сили да агитират и да се обръщат към избирателите си, но е важно това да бъде правено, използвайки и факти. Именно от парламентарната група на ГЕРБ затова ще се позовем на следните факти: Трите правителства на премиера Бойко Борисов до момента са инвестирали близо 500 млн. лв. в спортни съоръжения. Построените от нас нови зали, както и тези, които са реконструирани, вече отговарят на най-високите световни стандарти и могат да приемат състезания от най-висок ранг.

в Русе, да видят там и да се запитат кой е изградил тези спортни обекти. Това със сигурност не е БСП. Бойко Борисов пое ангажимент да навакса пропуснатото от предишните правителства в последните 25 години и го направи. Колегата Ченчев не се беше подготвил и каза доста неверни неща. Едното от тях беше, че централният ни модел на национална спортна политика е непознат, чужд за развитите страни. Нищо общо с фактите, колеги. Наистина съществуват различни модели национална спортна политика и провеждането ѝ, но нашият модел, който се прилага в България, се прилага в страни, като Франция, Испания, Полша, Унгария, Португалия и Белгия. Утвърдихме България като отличен организатор на международни състезания от най-висок ранг – световни и европейски първенства и купи, олимпийски квалификации и други значими спортни събития. Новият Закон за физическото възпитание и спорта промени изцяло философията на действащия преди това закон. В него има доста интересни нововъведения:

регулира понятието „спортни и треньорски услуги“. Това е важно диференциране, което е значимо за развитието на спорта в България; - въведохме задължително да има назначени треньорски кадри в спортните клубове за лицензирането включихме детайлно разработена глава за спортните бази, която ще реши тежките проблеми, които съществуваха – съществени изменения, които ще позволят да се ограничи съществуването на клубовете фантоми, на изискването спортните клубове да бъдат членове само на една спортна федерация, както и задължението да имат треньорски кадри, за да бъдат вписани в Регистъра на спортните организации; за първи път се приложи издаването на безсрочен спортен лиценз за спортните федерации, с което се облекчи административната тежест спрямо тях; регламентирахме стопанисването, използването и поддържането на спортни обекти по начин, който да създаде условия за ефективно използване и качествено подновяване на съществуващите спортни бази;

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. …както и, че се отпускат до над 1 млн. лв. за школите. За първи път спортните клубове получават лично отношение от държавата.

Затова за 2021 г. гласувахме в бюджета на Република България 100-процентно увеличение на средствата по тази програма. Българските спортни клубове ще получат допълнително 6,5 млн. лв., които да подпомагат дейността им. Наредба № 4 за финансово подпомагане на дейността по изграждане, ремонт и реконструкция на спортните обекти – държавна и общинска собственост, е отпуснато финансиране за 64 обекта от 2015-а до 2020 г.

В момента Министерството на младежта и спорта е в различни фази на одобрение на провеждане на обществени поръчки. В различни фази на изпълнение на договорите са и много други обекти. Предвижда се инвестиция в над 20 спортни обекта и съоръжения на приблизителна стойност 7 млн. лв. модернизацията на обектите на Национална спортна база от 2016-а до 2020 г. са вложени 13 млн. лв. В модернизацията на обекти на „Академика 2011“ ЕАД от 2016-а до 2020 г. са вложени 16,6 млн. лв. Само през изминалата година бяха отпуснати 25 млн. лв. за строителството на физкултурни салони в 27 училища. Редно е да споменем, че България беше една от малкото страни COVID кризата, които поддържаха и поддържат най либералните мерки по отношение на спорта. Докато Европа затвори стадионите си, у нас имаше публика. Докато Европа забрани спортните мероприятия на открито и закрито, у нас те се провеждаха. Нима това не е доказателство, колеги, за отношението и приоритетното място,

„Благодаря Ви, че инвестирате в спорта и в бъдещето на младите. Ние наблюдаваме тези процеси. Европа и светът забелязват прогреса на България в последните години.“ Това, колеги, не е цитат на когото и да е, а е цитат на шефа на Международния олимпийски комитет – господин Томас Бах, отправен към премиера Бойко Борисов при неговото официално посещение. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от Продължаваме със следващата група въпроси към министъра на околната среда и водите – господин Емил Димитров Симеонов. Първият въпрос е от народния представител Кристина Сидорова относно корекции в плана за управление на Национален парк „Централен Балкан“. Госпожо Сидорова, заповядайте да изложите Вашия въпрос.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! След тези хвалебствия и с гръмки думи колко сме добри в спорта да се върнем към реалността и да се съсредоточим към още едно нещо, в което според мен сме първи, а именно опазване на околната среда чрез възстановяване на един път. За какво точно става дума? Изпълнението на една от 15-те дейности по Проект „Възстановяване и опазване на природните местообитания и видове“ в Национален парк „Централен „Опазване на безлесни природни местообитания чрез ремонт и възстановяване на път „Беклемето“ – хижа „Дерменка“, предизвика вълна от недоволство и протести. Казвам малко повече подробности за този проект, това е изключително красива част от Стара планина, където в момента съществува път. Този път срещу 4,1 млн. лв. ще бъде възстановен с трошляк, за да може да се изпълни целта на този проект, а именно да бъде съхранена българската природа. Много интересно. Правим път за моторни превозни средства, за да съхраним природата. Браво! Така, както казах преди малко, това предизвика огромна вълна от недоволство и протести в цялата страна – петиции. С тези петиции хората – природолюбителите, казват, че

и този план трябва да бъде подложен на оценка и корекция, да бъде прегледан как се изпълнява, какви корекции трябва да бъдат изпълнени? Да, обаче такива не са направени. Такава оценка и публично обсъждане на изпълнението на предвидените дейности и необходимостта от внасяне на корекции в него – няма. В тази връзка, въпросът ми към Вас е: кога ще бъдат внесени корекции в Плана за управление на Национален парк „Централен Балкан“, защото в петицията в интернет има хиляди подписи да се спре това безобразно строителство, наистина да бъде запазена тази красива част на България, а не чрез път от

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаема госпожо Сидорова, уважаеми дами и господа народни представители! Вълна от недоволство. Де да можех да спра всички пари за този балкан, за да не ми задавате после въпроси: дайте ни за парапети, дайте ни за заслони, дайте ни за подобряване на пътеките. Вие един ден искате пари за пътеки, парапети и заслони, а на другия ден – не искате. Но не мога да ги забраня, иначе щях да кажа: БСП не дава пари, хайде сега ходете в БСП. Но не мога! Национален парк „Централен Балкан“

Целите на управление „Национални паркове“ са посочени в Закона за защитените територии, като една от тях е създаване на предпоставки за развитие на туризъм, екологосъобразен поминък на населението и други. По отношение на ремонта на съществуващия път „Местност „Беклемето“ – хижа „Дерменка“, следва да се отбележи, че Законът допуска ремонт на съществуващите пътища. Посоченият път е съществуващ и попада в инфраструктурната зона съгласно действащия план за управление, в която са допустими ремонтът и поддръжката на съществуващите пътища и паркинги. Пътят е държавна собственост, като ремонтът и поддръжката на съоръжението е задължение на МОСВ. Ако някой затъне в гората: защо не сте изчистили пътя? Ако някой закъса: защо няма път да го спасим? Същият е включен в Приложение № 3.2.3 на Плана за управление на пътища със свободен достъп и паркинг към тях на „Централен Балкан“. Съгласно Плана за управление на „Централен Балкан“ са определени три категории пътища за движение на моторни превозни средства: пътища, забранени за ползване; пътища със свободен достъп и пътища с ограничен достъп. Пътищата със свободен достъп, които са едва 15% от общия регистриран брой пътища в Парка, служат за задоволяване на обществени потребности, осигуряват свободен достъп до посетителите. От съществуващите пътища, забранени за ползване са 80%, а с ограничен достъп на моторни превозни средства са 5%. В Министерството на околната среда и водите са заявени от обществените организации както искания за затваряне на пътища в Национален парк „Централен

Последвано от извънредната епидемична обстановка в страната, провеждането на подобен вид събитие към настоящия момент е невъзможно. Веднага след отмяната на извънредната епидемична обстановка в страната ще бъде организирано и проведено публично обсъждане, на което местното население, обществеността и държавните институции ще бъдат поканени и ще могат да представят своите мнения, коментари и становища за изпълнението на Плана за управление за четиригодишния период, както и за аргументирани предложения за промяна в Плана за управление. След провеждането на публичното обсъждане – завършвам, господин Председател, и анализиране на резултатите от него, Министерството на околната среда и водите ще прецени дали да започне процедура по реда на Глава IV „Промени за плановете за управление“ от Наредбата за разработване на Планове за управление на защитените територии, за промяната на действащия План за управление на

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, колеги! Уважаеми господин Министър, април – май 2020 г., а сега сме февруари 2021 г. Има COVID, има епидемични мерки. Онлайн обсъждане не съществува ли за „Централен Балкан“? Вие заседавахте шест месеца онлайн Министерският съвет. В парламента се включваха онлайн тук. Какви ли не конференции и конгреси се правиха онлайн, а само Национален парк „Централен Балкан“ не може да направи обсъждане на плана си онлайн. Не е сериозно! Ако чакаме да свърши COVID, ами той пътят ще е готов.

Кои туристи ще ходят там? С ендуро, с мотори, с джипове? Това ли ни е опазването на природата? Сега ще Ви зачета какво точно се прави: фрезоване и преасфалтиране за един километър, а на останалите ще се наложи настилка от трошен камък банкетите от трошен камък, за да може джиповете да вървят точно по този път, да не минават по другите територии и така да спасим природата и безлесните местообитания. „Глупости на търкалета!“ Извинявам се, че го казвам от тази трибуна. Изключително красива местност, изключително красива природа, която ще я съсипем от алчност. Четири милиона се дават за път – за заслон няма, ама за път има, за да се движат джиповете там. Не е това грижата за природата! В никакъв случай не мога да приема, че обсъждане на Плана не се прави, защото има извънредна епидемична обстановка. Ама, моля Ви се! Миналия ден обсъждаха Закона за домашното насилие сто човека онлайн от цялата страна. Значи може с участие на министри, на омбудсман?! Планът за „Централен Балкан“ – не може! Малко по-сериозно! Нека наистина да се обсъди този план, да се направят корекциите, за да спасим прекрасната природа на България. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, госпожо Сидорова. Господин Министър, заповядайте за дуплика. Предполагам, че опитите, където и когато да се направи нещо в планините да бъдат проваляни, няма да спрат. Ако ние направим едно обществено обсъждане и после някой да каже, че не е могъл да участва, защото не е имал компютър, че е бил поставен в неравнопоставено състояние, положение да обсъжда, ще започнем отначало. Опитите Ви да провалите този път не съм го виждал, но видях, че веднъж провалиха в Рила. Сигурно няма да успеят този път. А Вие можете да забраните на Вашите членове да ходят по него! Нито съм го планирал, нито съм участвал, нито съм се борил за пари за този Балкан, но ако единствените пари от последните 40 – 50 години, които са дошли в България, пари от Европа Вие искате да не ги влагаме по проекти, които Европа е одобрила, защото на Вас не Ви харесва, значи за едното може, за другото не може, този път да не съществува. Няма да мина по този път и не съм минавал, но щом са го одобрили съответните институции, нека да се довърши. Ако Вие искате всичко да проваляте – Ваша воля е, правете го. Не винаги ще успявате. В много пъти ще успявате. Когато беше за Рилските езера казах така: там нямат място булдозери, трябвало е по друг начин да се направи, но ако не го направите, никога няма да се направи. Много бяха щастливи! Само три месеца след това викаха: ама понеже не е направен пътят, цялата кал отива в езерото и го съсипва, какво правите Вие? Ами искаме път, да няма кал – спрете го! Искаме… Така че тази ситуация е ясна. Този път сигурно ще бъде построен, а Вие в следващия парламент – живот и здраве, пожелавам Ви да влезете, ще обяснявате как искате още, и още, и още пари за този Балкан. Но ако може да е точно така, както Вие го кажете. Нека да бъде информирана обществеността, нека и тя да вземе решение. Със сигурност този път, за да го има толкова години, има потребност да съществува там. Нищо лошо не виждам в това да го отремонтират. Нищо лошо не виждам в това да го отремонтират! Едва ли тази хижа е построена на ръце.

Министър. Следващият въпрос към министъра на околната среда и водите господин Емил Димитров е отново от народния представител Кристина Сидорова относно приемане на Национален план за управление на отпадъците. Заповядайте, госпожо Сидорова.

Уважаеми господин Димитров, последното изменение на Закона за управление на отпадъците е от месец януари 2019 г. С това изменение се регламентират мерките и контролът за защита на околната среда и човешкото здраве. Приемаме, че ясно са разписани и задълженията на областния управител и общините за създаване на регионални сдружения за изграждане на съоръжения за третиране на отпадъци. Задължение на министъра на околната среда и водите е да разработи и внесе за приемане в Министерския съвет Национален план за управление на Национален план за управление на отпадъците. Настоящият бе с период на действие 2014 – 2020 г. Ежедневно от новините сме заливани с информация за складове с отпадъци, с нерегламентирани сметища. Съвсем скоро, само преди няколко седмици беше и случаят с огромното количество отпадъци в река Искър. Ясно е, че проектът за Национален план за управление на отпадъците в Република България подлежи на задължителна екологична оценка. Знам, че вече има такъв, който е пратен за такава оценка и на процедура по оценка за съвместимостта съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони. За съжаление обаче, днес сме 5 февруари, такъв план все още няма. В тази връзка въпросът ми към Вас е: кога ще бъде приет Национален план за управление на отпадъците? ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, госпожо Сидорова. Господин Министър, заповядайте за отговор. Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Сидорова, уважаеми дами и господа народни представители! Националният план за управление на отпадъците е програмен документ със средносрочно действие, определящ политиките по управление на отпадъци, които съдържат програми, мерки за изпълнение, насочени към постигането на набелязаните цели. Приемането на такъв план е нормативно изискуемо задължение към държавите – членки на Европейския съюз, произтичащо от чл. 28, параграф 1 от Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците. Изискването е транспонирано в чл. 49, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците. Националният план за управление на отпадъците се разработва от министъра на околната среда и водите и се приема от Министерския съвет.

между МОСВ и Обединение „НПУО 2020“ със срок на изпълнение до 7 месеца. Изпълнението на договора е във финалната фаза, като към момента е спрян срокът на изпълнение поради течащата процедура по екологична оценка на плана, провеждането на която е задължително съобразно чл. 85, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда. На 21 януари 2021 г. изтече срокът за предоставянето на становища и бележки по процедурата по екологична оценка на Националния план за управление на отпадъците за периода 2021 – 2028 На 26 януари постъпи становището на Министерството на здравеопазването по доклада. В най-кратък срок предстои да бъдат отразени постъпилите бележки и становища от консултациите по доклада за екологична оценка и проекта на Националния план. Следващата стъпка от процедурата е внасяне на искане за издаване на становище по екологичната оценка. Съобразно чл. 25, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми в срок 30 дни от внасянето на искане компетентният орган ще издаде становище въз основа на решенията на Експертния екологичен съвет. В рамките на този срок са включени и 7 дни за преглед на пълнотата на документацията. С издаването на становища по екологична оценка приключва и процедурата по екологичната оценка. Междувременно ще бъде проведена процедура по вътрешно съгласуване на проекта на националния план в системата на МОСВ – така нареченото вътрешно съгласуване по чл. 32 от Устройствения правилник на Администрацията на

благодаря за този отговор. Надявам се до 28 февруари наистина да има внесен такъв национален план. Анализите на актуалната ситуация показват, че в страната съществува значителен потенциал за подобряване на предотвратяването и управлението на отпадъци. През 1998 г., по-късно през 2011 г. беше направен пълен преглед на пестицидите, бяха идентифицирани всички места, където те са и беше създаден регистър, в който са описани къде се намират, какво е тяхното състояние. какво е тяхното състояние. Към днешна дата обаче този регистър не работи. Отново имаме нещо, което е създадено, но не работи. Не знам защо. Вие може би ще ми кажете във Вашия отговор.

огромно количество пестициди, които стоят там вече с години. И благодарение, доколкото разбрах, и на Вашата намеса те са обезвредени и са изпратени във Франция. Защо обаче не работи този регистър е много странно и надявам се Вие да ми дадете отговор на този въпрос. И още веднъж да заявите или да чуем от Вас по какъв начин ще бъде предотвратено ще бъде предотвратено образуването и съхранението в България на опасни отпадъци в тези количества, в които в момента имаме. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, госпожо Сидорова. Господин Министър, заповядайте за дуплика.

замърсители, както Вие казахте пестициди, са съхранявани по ТКЗС-та, по стопански дворове, после са премествани в най-здравата сграда, оттам в третата. В крайна сметка сега, 40 години след като всичко е минало, се налага ние да ги издирваме и да ги унищожаваме. По Българо-швейцарската програма за сътрудничество около 3600 тона са обезвредени. Миналата година по настояване на Върховна административна прокуратура беше направена много бърза организация. Министерският съвет взе решение и беше разпоредено до 1000 тона да бъдат обезвредени, които са в най-опасните, най-лошите места в страната. Съответно веднага създадохме организация и успяхме малко над 1000 тона да изнесем в чужбина. Изключително сложна организация – инсинераторите не желаят да се занимават с устойчиви пестициди, не искат с такива вещества, искат да си вършат другата дейност. Едвам намерихме инсинератор във Франция, който да се съгласи да го направи. Разбира се, че продължава да стои въпросът за останалите няколко хиляди тона, които са в страната. И е много хубаво за три години, ако може всичко да изчистим, ако може да го направим ние, пък Вие отстрани да викате: „Бавно е, може по-бързо да се прави!“ Това, което ще направя в остатъчните ми дни като министър, е да направя предложение до Министерския съвет, защото постановлението на прокуратурата продължава да действа за тези пестициди, да видим какво можем да направим и с тази част, която е останала в България. Разбира се, трябва да се осигури и финансиране за това. Проблемът е друг – преди 20 години, преди 16 години са решили не да ги изнесат в чужбина да ги унищожат, а част от пестицидите са преопаковани, така да се каже, от бидоните са сложени в едни бетонни контейнери

Но може би ще дойде време, когато ще ме накарат и тях да ги обезвредя само и само, за да може в България да няма повече такива замърсители. Изключително голям проблем. И понеже казахте за регистъра – в един регистър пише, че има пет тона, а там има 25 тона. В другия пише, че има, а там няма нищо, защото междувременно някой е решил тайно да ги пренесе в съседното село, защото там сградата е по-здрава. И затова ние отваряме и отиваме с мощности за определен тонаж, а се оказва, че е много по-голям или го няма. Радвам се, че Вашият областен управител и Вашият кмет, и окръжен прокурор оказаха съдействие, за да можем да отворим тези складове. Един от тях беше много близко до града, същото и в Севлиево, и в някои други населени места, за да ги изнесем с разрешителни до Франция и да ги обезвредим. Благодаря, господин Министър, за изчерпателния отговор. Остана да се справите само с още един въпрос – от народния представител Иван Валентинов Иванов относно нарушения на Комплексно разрешително №

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Темата за местата за съхранение на отпадъци, така наречените депа е доста актуална в последните дни. Това не прави изключение и Шуменското депо, което е лицензирано според Комплексното разрешително, което би трябвало да действа професионално, перфектно, обаче не е така.

преди няколко дни се случи същото, аз лично отидох, присъствах и видях тази черна вода, тази отрова, която тече. Може би знаете, но към днешна дата няма направен морфологичен анализ на този инфилтрат, защото общинската администрация не желае да направи подобен морфологичен анализ и не се знае каква отрова, какво изтича оттам – предпоставка за екологична катастрофа. И въпросът ми в тази връзка съм Вас: какви проверки са извършени от РИОСВ – Шумен, и какви нарушения на Комплексното разрешително номер, да не го изреждам, господин Симеонов го изчете доста подробно, на Регионалното депо за неопасни отпадъци – Шумен, са констатирани? Колко и какви предписания са издадени на община Шумен и респективно Общинско предприятие „Чистота“, което управлява това депо? Извършен ли е последващ контрол от страна на РИОСВ – Шумен? Какви и колко актове за установяване на административни нарушения са съставени? Колко и какви наказателни постановления са издадени в тази връзка? Какво е актуалното състояние и има ли изтичане на замърсени води от Регионалното депо за неопасни отпадъци в Шумен? Аз мисля, че на този въпрос отговорих, защото преди няколко дни го видях с очите си. Своевременни и адекватни ли са реакциите на РИОСВ – Шумен, при създалата се ситуация? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Иванов. Господин Министър, заповядайте за отговор. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Иванов, уважаеми дами и господа народни представители! От началото на годината в РИОСВ – Шумен, са постъпили два сигнала за изтичане на кафява вода от регионално депо за неопасни отпадъци – град Шумен, по което са предприети действия, както следва.

Възникналата аварийна ситуация е в резултат на авария на помпите и неблагоприятни атмосферни условия – интензивни валежи. На Община Шумен е дадено предписание да се преустанови изтичането на водите, което е изпълнено. Предвид, че Инспекцията не е уведомена за възникналата аварийна ситуация на Община Шумен е съставен акт за установено административно нарушение по реда на Закона за водите. На 31 януари 2021 г. е получен нов сигнал

Дадено е предписание на Общината и на Общинското предприятие „Чистота“ – дружеството, което стопанисва депото, за прекратяване изтичането на инфилтрат. На 2 февруари е извършен последващ контрол на даденото предписание, предписание, при което е установено, че няма преливане извън ретензионния басейн, но в околовръстната канавка на депото продължава изтичане на инфилтрат. Поради частичното неизпълнение на даденото на 31 януари 2021 предписание на Община Шумен е съставен трети акт по реда на ЗООС и са дадени предписания за прекратяване на заустването на инфилтрати и представянето в писмен вид на план-график за трайно решаване на проблема с краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки – с отговорници, срокове за изпълнение. Предстои вземаме на почвени проби с цел оценка състоянието на почвите в района на изтичането. На 3 февруари в Инспекцията е получено писмо от оператора на депото за възникнала авария – аварийно спиране на потопяема помпа за инфилтратни води към ретензионния басейн, без да има разлив на инфилтрат. РИОСВ – Шумен, ще приключи стартиралите административнонаказателни процедури по съставените три акта и ще издаде наказателно постановление при спазване на срока, определен в Закона за административните нарушения и наказания.

Защото всеки път ме питате за дадени теми, но забравяте услужливо миналото, при което се е случило и откъде произхожда целият проблем. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Димитров. Господин Иванов, заповядайте за реплика. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, като имате да казвате нещо кажете го докрай. Кой е строил? Кой е строил? Не е лошо да се чуе от трибуната. Въпросът е, че са изхарчени милиони левове на българския данъкоплатец, дадени от Министерството, което Вие управлявате. Друг е въпросът, че Вие не казвате цялата истина, че това нещо не е от вчера, не е от днес. Имам справка, която съм получил от РИОСВ през други хора, които са ми я дали, че този проблем съществува още от 2010 г. Издавани са наказателни постановления за същото нещо още на предния оператор – 2010 г., 2011 г., 2012

Впечатленията, които са създадени, е, че масово се налага на директора на РИОСВ да не осъществява контрол върху подобни проблеми в шуменското сметище. Последният акт е издаден на Общинско предприятие „Чистота“ през 2017 г. – за същото нещо. Мога да Ви кажа номера – за същото нещо. Това означава, че там имаме тежък рецидив и замърсяване на околната среда. В случая могат да се направят две Първо, че там има системно неспазване на служебните ангажименти на служителите на РИОСВ. Второ, подозрения може би, че Вашите служители, с Ваше или без Ваше указание, прикриват нарушенията на Община Шумен. Това е или за прокуратура – Вие да я сезирате, или някой друг да сезира прокуратурата. Ако се слага чадър върху Общинското предприятие, за да не бъдат налагани глоби, защото директорът се е оплаквал, че ако му сложат един акт за 10 хил. лв., той ще напусне и нямало кой да управлява Общинското предприятие „Чистота“. Да, ама работата на РИОСВ и Вашата като министър е до контролирате подобни процеси. Молбата ми е Вие да проверите, да пратите една сериозна проверка там и да се установи, и да разсеете всички съмнения, че се прави чадър върху Община Шумен, която в момента е оператор

Ако Вас утре Ви изберат кмет, Вие какво ще направите? Чудеса ще направите Вие – вече сте ги направили чудесата. Много се извинявам, господин Иванов, но този проблем си го знаете от години, но сега политически, преди изборите държите да обяснявате колко много настоящият кмет трови реката, трови природата, трови обществото, ама сте забравили всичките тези 10 години. Затова не Ви припомням, че от 2010 г. стои това сметище. И ако има проблем през всички години Вие, какво направихте, за да сложите пречиствателна станция? Сега обаче Ви е много лесно преди изборите – хайде да ти хвърля един проблем с пестицидите –от 40 години, хайде да ти хвърля един проблем с едно депо от 10 години. Много е хубаво. Само че и аз имам избирателност при решаване на проблемите. ИВАН

който преляха всички басейни и помпите не успяха да циркулират и една от тях изгоря. И независимо от това ние сме му съставили три акта. Един, че не е уведомил, един, че не направил, един, че…. И на Вас това Ви е малко. Защо? Защото сме в избори. Сега кметът в Шумен ще плати три акта и ще плати цената на всички, които са бездействали преди него, защото Законът така казва. Но не ме карайте да решавам проблем на 40 години или проблем на 11 години точно един месец преди избори, защото на Вас така Ви харесва, за да може да си правите кампанията. Не се занимавам с избори.

Благодаря, господин Министър. Желая Ви приятна работа в останалата част от деня! Заедно с Вас, ако позволите и с колегите народни представители, да поздравим студентите от Университета по национално и световно стопанство – стажанти на Комисията за борба с корупция, конфликт на интереси и парламентарна етика, които са тук по инициатива на „Академия Антикорупция“ – съвместна инициатива на КПКОНПИ, УНСС и Комисията към Народното събрание. (Ръкопляскания.) Поздравления! Да продължим нашата работа с въпрос към министъра на енергетиката госпожа Теменужка Петкова. Въпросът е от народния представител Васил Антонов относно приоритетите на страната ни в областта на ядрената енергетика и бъдещето на АЕЦ „Белене“. Заповядайте, господин Антонов, да изложите Вашия въпрос.

Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Министър, наскоро след Ваш Доклад правителството реши, че ще използва поръчаното за АЕЦ „Белене“ оборудване за изграждане на VII блок на АЕЦ „Козлодуй“. Същевременно процедурата за избор на инвеститор на АЕЦ „Белене“ не е прекратена. На този етап нито един от кандидатите не се е отказал от Проекта въпреки разнопосочните сигнали, които дава правителството. Вашите хаотични действия и хаотичните действия на правителството, на премиера Борисов, създават несигурност сред чуждестранните компании с интерес към ядрения проект, който ще има негативни последици в дългосрочен план за българската енергетика и икономика. Уважаема госпожо Министър, в продължение на три години се опитвахте да убедите обществото, че инвестицията от над 20 милиарда в новата ядрена централа край Белене е нужна и обоснована. Днес Вие сте забравили обещанията си и многобройните посещения на площадката. Отделно от това не изпълнявате решението от месец юни, което правителството и Народното събрание взеха през 2018 г. – за завършване на Проекта АЕЦ „Белене“. Тук е и моят въпрос към Вас: какви са приоритети на страната ни в областта на ядрената енергетика, ако сте запозната? Какво ще е бъдещето на АЕЦ „Белене“? Какви ще са последствията, ако прекратите проекта АЕЦ „Белене“? Какво ще стане с площадката, която е 2 хиляди и 600 декара и всички инвестиции, които са направени там, които никой не знае, но не са по-малко от 5 млрд. лв. по наша предварителна сметка? Благодаря Ви. Окачвам Вашия отговор. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Антонов. Обръщам Ви внимание да не използвате оскърбителни думи и изрази във Вашите изказвания. Следващия път ще бъдете санкциониран. Госпожо Министър, заповядайте. както Вие отбелязахте и всъщност Вашият въпрос е: каква е Стратегията на България в областта на ядрената енергетика? Документът, в който тази стратегия и нашата визия за развитието на ядрената енергетика е заложена, на първо място е Интегрираният план „Климат – енергетика“, който е изготвен от колеги и от други министерства – икономика, околна среда и води, енергетика, така че да може да обхване целия спектър от въпроси, които касаят този сектор. Там много ясно сме посочи, че на България ще ѝ бъдат необходими в следващите години – 2 хиляди мегавата базова ядрена мощност. В Проекта на енергийна стратегия, която сме разработили, и която е представена в парламента също, много ясно е посочено, че това, което ще е необходимо на България, е нова ядрена мощност – 2 хиляди мегавата. Що се отнася до конкретиката по отношение на проекта АЕЦ „Белене“, по отношение на всички тези решения, които Вие цитирахте – на Народното събрание, на Министерския съвет това, което мога да Ви представя към настоящия момент, като информация е следното: Вие правилно отбелязахте, че решението на Народното събрание от юни 2018 г. е факт и в него много ясно е посочено каква е волята на българския парламент. Съгласно чл. 86, ал. 2 от Конституцията всяко едно решение на Народното събрание е задължително за изпълнение от всички граждани и институции. Така че, каквото и решение да се вземе оттук нататък, то това ще бъде решение на българския парламент. Може би е важно да обясня това, че след решението на българския парламент през 2019 г. настъпиха определени обстоятелства, свързани с изграждане на VII блок на АЕЦ След близо 5-годишна съдебна сага Върховният административен съд се произнесе с окончателно решение, че ОВОС, свързан с площадката на VII блок на АЕЦ „Козлодуй“, е законосъобразен и от април 2019 г. той е в сила. В резултат на това решение

да се възложи на Българския енергиен холдинг да влезе в преговори с американски компании лидери в областта на ядрената енергетика, за да може да да видим всъщност как по най-добрия начин бихме могли да оползотворим площадката, с която разполагаме, с вече наличния ОВОС, с разрешението, което Агенцията за ядрено регулиране предостави. Колегите влязоха в комуникация с американски компании в тази връзка. Само може би е важно да отбележа това, че ОВОС а съдържа три технологии, които са одобрени. Първата технология е ВВЕР-1000 АЕS-92, тоест това е технологията за оборудването на проекта АЕЦ Втората технология API 1000 – това е американската технология. Третата технология е АЕS-2006 – отново руска технология. Така че ние в рамките на тези три технологии трябва да да търсим някакво решение за максимално оползотворяване на това, което имаме, като площадка в „Козлодуй“, „Белене“, оборудване. Трябва да търсим най-добрия вариант Колегите влязоха в комуникация с американски компании, с „Уестингхаус“. Оттам получихме обратна информация, че не може и няма как да бъде предложен реактор AP1000. Възможностите, които останаха, и това, което колегите предложиха като вариант, е да се анализира възможността има ли техническа пречка наличното оборудване да се използва за VII блок на „Козлодуй“. Изготвен беше доклад и в този доклад експертите по категоричен начин обясняват, че такава техническа пречка няма. Логичното действие след това беше да се възложи един правен анализ, финансово-икономически анализ, да се види какво би могло да бъде структурирането на такъв един вариант, такъв един проект.

Коя точно квалификация да не използвам, господин Председателстващ, за да не бъда санкциониран от Вас, защото определено отговорът не ме удовлетворява – не толкова мен, колкото избирателите от 15-ти избирателен район – Плевен, както и хората, които имат интерес да се развива българската икономика. има нещо в това, което казах, и да не е вярно?! Всичко това, което днес, министър Петкова, казахте, точно противоречи на всичко това, което говорихте три години. Това казах аз, нищо друго. Това не е ли хаотично развитие, когато днес, от тази трибуна, говорим точно това, което три години преди това го говорихме по другия начин, и днес с две-три изречения отрекохме всичко?! Въпреки всичко аз смятам, че и днес България има нужда от две централи – атомни централи, от развитие на атомната енергетика както в „Козлодуй“, така и в АЕЦ „Белене“. И не трябва единият проект да бъде противопоставен на другия проект, защото са направени значителни инвестиции в „Белене“, както и в „Козлодуй“. Има перспектива, защото има необходимост от потребление на евтина електроенергия, каквото и да говорим, каквито и подходи да търсим. Днес отново витиевато поставяме така нещата, че е под въпрос изграждането и на двете централи. Ако продължаваме по този начин… Не отговорихте и на един друг въпрос, който поставих в края: ако се прекрати Проекта „Белене“, какво правим след това с „Белене“? Има ли някой в България, който да направи специално един анализ, на изразходваните средства в „Белене“ и къде отидоха тези средства? Ясно е – реакторите, които са там, строително-монтажните работи, които са извършвани, всичко по тези 2 хил. 600 дка, които са инвестирани в площадката, но толкова ли пари се инвестираха и къде потънаха тези пари? Мисля, че това го дължите на българския народ. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Аз мисля, че в отговорa си ясно посочих, че българският парламент е взел решението от месец юни 2018 г. и само българският парламент може да го промени или да вземе друго такова решение. Но Вие сам знаете, че процедурата, която беше стартирана, свързана с избора на стратегическия инвеститор, поради обективни причини, свързана със световната пандемия от COVID-19, се забави и сроковете, които бяха планирани, на практика не могат да бъдат спазени. Това обаче не пречи, междувременно, след като се случиха всички тези нови факти и обстоятелства, свързани със VII блок на „Козлодуй“, да изследваме и тази възможност. Ние ще влезем тогава в парламента, ще Ви предложим, ще покажем анализите и вече българският парламент ще реши кое от тези решения всъщност е най-правилното. И аз съм сигурна, че заедно ще вземем най-доброто решение за България. Що се отнася до разходите за Проекта АЕЦ „Белене“ – аз и друг път съм имала възможност да коментирам тук, тези разходи са приблизително 3 млрд. лв. Те са извършени в много продължителен период от време – от 2006 г., с подписването на Споразумението между НЕК и АСЕ. Така че мога конкретно, ако желаете, да представя такава информация, но информация, но тя към настоящия момент няма кой знае какво значение. Трябва да намерим най-доброто решение на база на фактите, с които разполагаме. това е, което трябва да направим като стъпка. Трябва да направим така, че, от една страна, да съхраним Националната електрическа компания, тъй като всичко това, което се случва, на практика ще рефлектира върху НЕК, съответно и върху Българския енергиен холдинг, поради което моят призив е всички да бъдем наистина единни и много спокойно да преосмислим и да видим всъщност какви са ползите, какви биха били загубите от едно такова решение. И съм сигурна, че българският парламент ще вземе най-доброто решение за България. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ Лека и приятна работа Ви желая в останалата част от деня! Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието. Следващото заседание ще се проведе на 10 февруари в пленарната зала на Народното събрание.